Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Dakle sada imamo prijedlog za kompletno Vijeće. Prijedlog odluka dostavila je sukladno članku 11. i 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Vlada Republike Hrvatske. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Ministarstva kulture, Jadran Antolović, želite li dodatno obrazložiti prijedlog? Želite li dodatno obrazložiti prijedlog? Ne želite. Dobro. Otvaram raspravu. Poštovani zastupnik Nenad Stazić. Nema ga. Gubi pravo na riječ.

gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Što reći na

je Vlada prije nešto više od pola godine predložila Upravno vijeće koje sada razrješava, da je HND kao institucija bilo protiv ovakvog Upravnog vijeća kojeg je Vlada bila predložila sa obrazloženjem da to Upravno vijeće nije kompetentno i da nije profesionalno za izvršavanje svojih, svojih, odnosno što trebaju raditi u Upravnom vijeću HINA-e. Gdje imamo da je HND od Vlade i Sabora zatražio da se izmijeni isto tako Zakon o medijima i elektroničkim medijima te se predlaže isto tako da se na drugi način predlažu i biraju i imenuju predstavnici Upravnog vijeća HINA-e. 13.10. hrvatska Vlada je predložila Saboru da razriješi to isto Upravno vijeće koje je ona predložila Hrvatskom saboru jer je smatrala da Upravno vijeće bez petog člana iz redova zaposlenika je eliminiralo mogućnost da zaposlenici kažu svoje mišljenje o kandidatima ravnatelja HINA-e i na taj način su reagirali i smatrali su da je to jedan demokratski deficit koji u ovom slučaju se dogodio u tom Upravnom vijeću. S druge strane kada mi vidimo što smo mi dobili kao prijedlog, bio je raspisan javni poziv gdje je bilo kandidata poprilično, ali mi smo dobili na klube onoliko kandidata koliko ih se i bira, pa ja pitam da li je možda i to jedan oblik demokratskog deficita je isto tako Odbor za informiranje danas tek imao svoju sjednicu jer su inzistirali od Vlade Republike Hrvatske da dostavi sve kandidate koji su se prijavili na javni poziv. neću niti govoriti da su kriteriji za izbor ovih kandidata jedna misaona imenica da zaista nemamo pojma po kojim kriterijima su birani članovi ovog Upravnog vijeća. Znači da nakon raspuštanja onog prethodnog Upravnog vijeća treba se imenovati sada novo i ti će naravno raspisati ponovni natječaj za izbor ravnatelja, a bojim se da će to tako biti dok se u fotelju ne smjesti onaj koji će biti po ukusu Vlade Republike Hrvatske, jer još uvijek vidimo da postoji želja za za kontroliranjem informacija, za kontroliranjem medija, a vidjeli smo isto tako da danas i na odboru da je vrlo tijesnom većinom su prošli ovi članovi odbora. IDS zato ne može podržati ove članove Upravnog vijeća. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Jednako kao prije tri i pol mjeseca, točnije 19.10. Hrvatska narodna stranka u svakom slučaju neće podržati ovakav izbor. Ne zbog ljudi koji je Vlada predložila i ne zbog njihovih karijera i njihovih sposobnosti, njihove profesionalnosti, stručnosti i ne znam čega, nego zbog načina do kojeg, zbog načina na koji smo došli do tog izbora. Podsjetio bih, prije sedam i pol mjeseci ovdje u Saboru smo izabrali četiri člana vijeća, Upravnog vijeća HINA-e. Tada je bilo obrazlagano od Vlade da to moramo napraviti hitno, da ističu zakonski rokovi, da moramo poštivati proceduru i da se mora pod hitno izabrati ravnatelj. Gotovo svi iz oporbe smo govorili da trebamo sačekati da se izabere član vijeća kojeg bi trebali izabrati izabrati zaposlenici, međutim bilo je obrazloženje nemamo vremena, ističu svi rokovi, moramo to napraviti. I normalno, izabrali smo krnje Upravno vijeće, i to Upravno vijeće izabralo je i ravnateljicu i vjerojatno pretpostavljam da je izabralo krivu osobu. Onda smo mi raspustili to vijeće pa smo u međuvremenu sa obrazloženjem da eto trebamo sačekat, vjerujte sa takvim obrazloženjem, trebamo sačekati da zaposleničko vijeće imenuje svog člana pa smo raspustili one, pa smo onda raspravljali o tom jednom članu da bi danas došli sa ovakvim prijedlogom da imenujemo sve, svih pet. E sada, i onda a i sada je Vlada došla sa prijedlogom ljudi koji su najstručniji, najsposobniji, najkompetentniji ja ne znam da li da vjerujem Vladi za one prve ili za ove druge. Ne ulazeći u u osobe o kojima se uopće radi. Radi se samo o proceduri jer i tada i sada se pričalo da su to najstručniji, najsposobniji i da će u svakom slučaju taj posao odraditi najbolje. Tada se nije poštivala procedura. Sad ako izuzmemo neke detalje, ispoštivana je procedura. Međutim, obrazloženje je jednako. Došla je Vlada sa prijedlogom 4 člana. Mi ta 4 člana trebamo potvrditi i potvrditi onog člana Zaposleničkog vijeća. izrazio sumnju da je to unutar stranački rad, da Vlada podvaljuje nama u Saboru i da nam vraća u proceduru nešto što uopće ne bi trebalo doći 'vamo, što smo trebali zakonski odraditi a zakonski nismo odradili. I dalje smatram da je ovo podvaljivanje nama u Saboru da bi ispalo da mi nismo dobro odradili proceduru. Ali ne radi se o nama. Mi smo sve napravili po zakonu. Jedini koji je ovdje uvalio nama vrući krumpir da bi se mi svađali to je Vlada, jer i prvi i drugi puta za potpuno različite ljude tvrdi da su najsposobniji i najkompetentiniji za Upravno vijeće HINA-e. I zbog toga Hrvatska narodna stranka u svakom slučaju neće podržati ovakvo Upravno vijeće HINA-e, ne zbog ljudi nego zbog načina izbora. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa s tim nesretnim Upravnim vijećem HINA-e Vlada nekako nema sreće. Kad je predlagala sada već razriješeno Vijeće mi smo ovdje u Saboru upozoravali nemojte to raditi. Ne predlažete stručne ljude. Sramotite se. Njih dovodite u neugodnu situaciju. Tamo je stručnjaka za medije izigravao veterinar. Stručnjaka za pravo portir. Blagonaklono smo vas upozorili. Pa HINA je prevažna ustanova. Pa to je jedan javni servis. Pa nemojte baš na taj način nepoštivati i javnost i struku i na silu imenovati takvo vijeće. Niste htjeli poslušati ni kao Vlada ni kao parlamentarna većina. Iskoristili ste svoju mogućnost da imenujete upravo te ljude. Onda je to Vijeće sad kakvo je bilo da je bilo, molilo Vladu da im predloži tog 5. člana iz redova zaposlenika. Molilo i molilo. Sve uzalud. Vlada nikako da ga predloži. Onda su istekli svi rokovi pa je to Upravno vijeće sa četiri člana imenovalo ravnateljicu. I tu je nastala drama. Tu je počelo nešto ružno, agresivno ali i prozirno. Vlada je reagirala promptno. Najprije je tražila da se to Vijeće razriješi, a onda da se odabir te ravnateljice poništi. A ravnateljica je mirno izabrana, sa četiri člana Vijeća jednoglasno. Niti Vlada to može tražiti da se poništi. Može tražiti da se raspusti to Vijeće, istina Bog prema Parlamentu, ono isto Vijeće koje je ona sama predložila. Kako je došlo do ove nečuvene zabune? Ne znam, to ostaje obavijeno velom tajne. Sad je li istina da je to premijer obećao mjesto ravnatelja nekom drugom, sad je li istina da to ta njegova odluka nije došla do tog Vijeća, pa je ono i odabralo krivu osobu koja nije osobni odabir premijera, ne znamo što se dogodilo. Ali u svakom slučaju Vlada je reagirala, ali i bolje možda da ne znamo. Bolje i za Vladu i za cijelu javnost i za ovu zemlju. Sad bilo kako bilo, Vlada nikako nije mogla otrpjeti, očito ni premijer sam, da se ruši tu njegov autoritet. I šta su napravili članovi Vijeća, takvi kakvi jesu? Oni su ponudili ostavke. Nisu branili svoju poziciju, nisu držali do sebe i do svog položaja, nisu imali hrabrosti reći Vladi pustite nas na miru. Predložili ste nas i mi smo odabrali svoju ravnateljicu po svojem najboljem uvjerenju i sad nas ostavite na miru. Nemojte nas smjenjivati, zbog toga što smo ispunili svoju dužnost. Ne. Pristali su na to da budu smijenjeni i svi su sami ponudili ostavke kad su čuli tu špotanciju. Nisu svi ali četvero njih. Kad su čuli tu veliku špotanciju iz Vlade, onda su se povukli. I mi smo ih razriješili. Šta sad Vlada radi ponovo? Vlada sada ponovo nudi četiri imena. Javilo se više kandidata. 22. ili koliko? Ima uglednih imena iz medijskih stručnjaka, iz pravnih znanosti. Vlada ne odabire te poznate ili najpoznatije, te ugledne ili najuglednije. Ona opet odabire neke druge. Uzalud smo jedanput upozoravali nemojte to radit. Vjerojatno vas ponovno uzalud upozoravamo. Nemojte to radit. Ne igrajte se s HINA-om. Pa dajte jedanput shvatite, da moramo uvesti pravilo u ovoj zemlji, da kad već radimo pozivne natječaje, kad već zovemo stručnjake da se jave za neka istaknuta, važna mjesta, pa onda uvažimo njihovu struku. Uvažimo njihovo znanje, uvažimo njihov ugled. Pa izaberimo najbolje. Ostaje misterij kojim se to kriterijem Vlada rukovodila da predlaže ove koje predlaže. Vlada ne misli da mora to obrazložiti ni ovdje u Parlamentu ni u javnosti. Ne smatra Vlada da je to njezina obaveza prema javnosti, da kaže e, vidite ovaj nije dobar zbog toga i toga, pa smatramo da je bolji ovaj drugi. Nema potrebu Vlada da tako nešto kaže. Ona se naprosto grubo koristi svojim pravom da od predloženih kandidata izabere neke, da ih uputi ovdje u saborsku proceduru, pa bez obzira na to što je svima očito, pazite, očito da to nisu najbolji kandidati. Što se sad iza toga krije? Kako se to sad može očitavati? Kakve se poruke odašilju javnosti? Najprije poruke ukupnoj javnosti: Ljudi božji pa kad Vlada raspiše nekakav javni poziv za ovakvo nekakvo mjesto pa ako ste ugledan stručnjak nemojte se javljati. Što ćete se javljati, vi ionako nemate nikakvu šansu. Gubite vrijeme, živce, to i tako nema nikakve veze. I tako će Vlada predložiti neke svoje. To je vrlo ružna poruka javnosti, vrlo ružna poruka struci. To će obeshrabriti bez daljnjega sve ljude od ugleda, sve ljude koji nešto znače u ovoj zemlji, sve ljude koji su svoj život potrošili na stjecanje znanja, na napredovanje u vlastitoj karijeri. Koji su dosegnuli nekakav visoki prag. obeshrabrit će ih da se uopće javljaju na pozive ove Vlade. I to nije dobro. No stvar je još gora kad se radi o jednoj takvoj ustanovi kao što je HINA. HINA nesumnjivo predstavlja jednu veliku vrijednost ove zemlje. Od trenutka kad je osnovana. Ja se sjećam predsjednik Tuđman je tada, to je bila i njegova ovlast imenovao ravnatelja HINA-e. Prvog ravnatelja HINA-e. I kad ga je imenovao nekako dva ili tri dana nakon toga je išao u posjet Sjedinjenim Američkim Državama. I rekao je ravnatelju HINA-e: «Objavi da će me primiti američki predsjednik». Ovaj mu je mirno odgovorio: «Objavit ćemo kad vas primi. Tad ćemo objaviti.» Tako je HINA počela kao nezavisna u daleko, mi znamo kakvo je bilo vrijeme i kako je predsjednik Tuđman imao široke ovlasti i kakav je u tom pogledu autoritet bio. No HINA je počela kao nezavisna, počela je sa takvim jednim mogao bih reći prkosom, inatom prema zahtjevu najviše politike gotovo nadustavnog autoriteta da HINA nešto objavi ili ne objavi. I tako je nastavila raditi. I HINA jest uistinu postala jedan dobar javni servis. Ona pripada ovoj zemlji, građanima ove zemlje. I bilo bi strašno opasno ako se pojavi samo primisao da se sad tu želi pretvoriti u ono u što se pretvorio na primjer Vjesnik. U jedan puki bilten, puki bilten ma ne bih rekao ni Vlade ni HDZ-a možda isključivo premijera Sanadera. I kom je zbog toga pala čitanost i ugled utjecaj bilo kakav u javnosti. Uništene jedne novine. Ako se to sad pokušava napraviti i s HINA-om a čini mi se da se pokušava jer se drugi puta, drugi puta u Upravno vijeće nastoje staviti ljudi koji sasvim sigurno tu svoju zadaću neće obaviti onako dobro kao što bi je obavili oni koji su za to kvalificiraniji i javili su se na ovaj natječaj. Jer pazite ako kriterij nije stručnost onda se pitamo a koji je kriterij? Ljepota, visina, bolja očiju ili poslušnost? Uvjeren sam da ovi fizički kriteriji nisu uzeti u obzir i da oni nisu bili glavni. Pa kad nije stručnost, a onda će biti da je podobnost. Meni treći ne pada na pamet. A ni Vlada nije taj treći nekako istaknula. E pa, ako je to pokušaj da se zavlada HINA-om kao što se zavladalo Vjesnikom onda će to naići na vrlo negativan odjek. Najprije u javnosti domaćoj. Pa to vam neće biti lijepo primljeno. Pa s tim se ne bute baš proslavili. Ali bit će loše primljeno i u međunarodnoj javnosti. Europska komisija vas je već upozorila kod zadnjeg izvješća, upozorila je da postoje pokušaji ovladavanja HINA-om i HRT-om. I direktno je apostrofirala te dvije ustanove. Vi ovim pokazujete jedan inat, jednu upornost da se oglušite na sva upozorenja posve dobronamjerna. I da zaradite ponovo opomene Europske komisije. Ali neće to biti samo opomene vama. I nismo zluradi kad vas upozoravamo da će te opomene doći. To će biti opomene cijeloj Hrvatskoj. Vi kao izabrana Vlada morate biti odgovorni. Ne možete gledati samo svoje stranačke interese, partikularne interese, interese svoje grupacije. Morate gledati opće interese i morate se njima voditi. Za dobrobit ove zemlje. Zato ste izabrani. Taj mandat ste dobili. I žalosno je da taj mandat tako ne ispunjavate. Pa unatoč najdobronamjernijim upozorenjima. Molim vas, tu se javilo 22 kandidata. Tko je s njima razgovarao? Tko ih je pozvao u Vladu da ih pita, da s njima popriča? Kako je napravljen taj uži izbor? Kako? Nitko to objasnio nije. Vi, sasvim sigurno ćete nastaviti s onim što ste započeli. Vi ćete ovaj postupak dovesti do kraja. Vi ćete izabrati one koje ste odlučili izabrati. Dobacujete iz klupa: «Normalno, normalno.» Možda je to vama normalno. Možda je to vama normalno da pokazujete prezir prema struci, da pokazujete prezir prema javnosti, da pokazujete prezir prema upozorenjima Međunarodne zajednice. Vjerujem da je to vama normalno, vjerujem vam. Vjerujem da ste u tome iskreni kad dobacujete: «Normalno». Ali gospodo draga provedite vi to kako god hoćete, kako god hoćete. Samo to morate biti svjesni da to činite na štetu HINA-e i na štetu cijele Hrvatske i njezinog ugleda kako u javnosti ovdje tako i u svijetu. Hvala. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepa. Od niza netočnosti koje je kolega Stazić iznio evo ja ću stići barem dvije. Kaže da Vlada svojim prijedlogom od HINA-e želi napraviti Vladin servis. Obrnuto. Osnovni kriterij je bio da to budu politički neovisni članovi Upravnog vijeća da se ne bi ponovilo prošlo Upravno vijeće koje nije ni okom trepnulo kada je tadašnji ravnatelj napravio kadrovske čistke i kad je zaposlio 33 novinara bez javnog natječaja, što je za jednu javnu instituciju apsolutno nedemokratski, protupravno i na kraju politički nekorektno. Što se tiče kriterija, Vlada je poštovala članak 12. stavak 3. Zakona o HINA-i i na temelju toga 4 i predložila ovome Saboru koji će ih nadam se i potvrditi. Dakle netočno je da Vlada nije radila sukladno zakonu i pravilniku. Hvala.

Kolega Stazić je netočno ustvrdio da je svima očito da je, da su predloženi kandidati nisu i najbolji kandidati. Ako ste na to svima mislili samo na SDP i njihove članove onda ste možda u pravu. Ali potpuno je netočno što se nas ostalih tiče, jer smatramo da su ljudi koji su preloženi da zadovoljavaju sve kriterije koji su bili u javnom natječaju i da su stručni. Zar ljudi sa visokom naobrazbom nisu stručni? Za one koji su završili doktorate i magisterije nisu stručni? Izgleda da su za vas stručni oni koji su hodali po fakultetima, a nisu ih završili. Prema tome, a da nam vi danas dijelite lekciju o podobnosti, navodnoj podobnosti, vi koji ste slijednici komunističkog totalitarnog režima i njegove partije onda to je doista prevršilo svaku mjeru. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepo. Pa iz cijelog ovog pamfleta gospodina Stazića ja ću samo ispraviti jedan netočni navod koji glasi da je Vlada ovim prijedlogom poručila javnosti odnosno stručnjacima nemojte se javljati na takve natječaje jer nećete biti izabrani. Upravo obrnuto. Jer ako se pogledaju biografije četvero predloženih i biografije onih preostalih 18 tu su vrlo suptilne razlike kolega Stazić vrlo suptilne razlike. A ovo četvero sasvim sigurno ima prerogative s kojima može stupiti na ove dužnosti. Ja oštro prosvjedujem protiv diskvalifikacije ljudi ponovno. I danas ste upotrijebili riječ: "portir" iz onog prošlog slučaja. Ja to ne dozvoljavam ovdje u Saboru. To nije dostojno, to nije moralno. I nitko vama ne bi bio dobar na ovoj listi koga Vlada predlaže, sasvim sigurno.

Da ništa ne valja ono što ova Vlada predloži, pa tako i ravnatelja HINA-e i ljude koji su zaposleni u HINA-i. A gle slučajnosti bivša ravnateljica HINA-e odmah nakon smjene postaje glasnogovornica vaše stranke. Hvala lijepo. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Stajalište je kluba Hrvatske stranke prava vezano za HINA-u je već odavno poznato. Znači HINA je po nama pravašima uz Hrvatski radio primjer objektivnog i profesionalnog izvješćivanja hrvatske javnosti i to uvijek ističemo za primjer drugim medijima. I ovo sve što se dogodilo i što se događa vezano za imenovanje Upravnog vijeća nije dobro radi jednog ovako profesionalnog i objektivnog medija medija koji ljudi rade svoj posao pošteno i čestito. I s te strane i mi u ime kluba Hrvatske stranke prava i odajemo priznanje za takav cjelovit rad. Mi smo u ime kluba Hrvatske stranke prava rekli da je nedopustiva činjenica da će HINA ostati bez Upravnog vijeća zbog toga što zakon ne predviđa takvu mogućnost djelovanja HINA-e bez Upravnog vijeća. Nažalost Vlada nas tu nije poslušala. Na kraju bolje je ikakvo nego nikakvo Upravno vijeće. I to je jedino što je dobro da ćemo konačno dobiti znači Upravno vijeće HINA-e. Ali kad se govori o svemu ovome mi smo to prvi kazali, mi pravaši, kad je bilo imenovanje pravobraniteljice za djecu. Onda smo to ponovili i kod imenovanja Upravnoga vijeća i kod drugih imenovanja koje obavlja Hrvatski sabor. Hoćemo li mi konačno regulirati zakonski ili nekim propisom, odlukom ili postupovnikom kako će ići postupak odabira kandidata za dužnosti koje imenuje Hrvatski sabor? Hoćemo li ili nećemo? Ili ćemo uvijek dovoditi se u ovakvu ili sličnu situaciju? Vani je to normalno. Ako mi, Hrvatski sabor imenuje onda valjda Hrvatski sabor, tijela Hrvatskog sabora, stalna, a može imati i povremena tijelima, imaju pravo i obvezu provoditi postupak da mi kad glasujemo znamo za koga glasujemo. Jer mi predstavljamo ovdje hrvatske građane. Svako od nas na ovaj ili onaj način zastupa 30 tisuća hrvatskih građana. prema tome onda valjda i kao Parlament imamo pravo i voditi i … /Govornik se ne razumije./ … dio toga postupka oko izbora i imenovanja, a ne samo glasovati ili ne glasovati. Prema tome mislim da bismo se tu trebali dogovoriti. Dalje, mi u klubu HSP-a smatramo što se, ovdje jesu prigovoru koji su do jučer bili na vlasti, odnosno bivša politička vlast, ali nažalost to je u Hrvatskoj činjenica koje se konačno trebamo riješiti. Svaka Vlada za sva mjesta ima svoje stručnjake. I to je ovaj primjer. Tako je bilo i za bivše vlasti. I oni su imali svoje stručnjake i sad kad su došli u oporbu sad imaju demokratske, to je ona naknadna pamet što im se događa. A to nije dobro za demokraciju u Hrvatskoj. Ne možeš jedno raditi i govoriti kad si ti na vlasti, a drugi kad si u oporbi. To, ne znam koga mislite to uvjeriti kako ste vi dobro radili. Isto tako imenovali i upravna vijeća, pa mijenjali ste i čistačice, sve po istom načinu, što nije dobro za Hrvatsku, što nije dobro za demokraciju i sve ostalo. Mi ovdje ne želimo, normalno da je s obzirom na ovaj broj kandidata, bilo je sigurno mogućnosti da je to Sabor radio na ovaj način kao što mi pravaši se zalažemo da se zakonski regulira, bilo je daleko kvalitetnijih rješenja možda u svemu ovome. Ali kažem, svaka Vlada ima svoje stručnjake. To je opasno. To je opasno za Hrvatsku. To je opasno za razvoj demokracije. To je opasno za pristup svim hrvatskim građanima da pod jednakim uvjetima mogu doći do svih mjesta. I to moramo konačno promijeniti u Hrvatskoj, a ne na ovoj temi ratovati. Ali ne kažem, gledajte imamo ovdje situaciju da je pravnik sa pet godina radnog staža stručnjak. Znamo da ne može postati ni savjetnik u državnoj upravi, jer nakon položenog državnog stručnog ispita treba imati pet godina radnog staža. Prema tome postaje stručnjak za Upravno vijeće HINA-e ali ne može biti savjetnik u državnoj upravi, mislim to je stvarno nonsens. Ali opet ne znači da mlada osoba neće obavljati svoj posao, jel' tako. Prema tome, nemojmo a priori tvrditi da su ovi svi kandidati loši. Vratimo se na početak. Gdje je uzrok nama svega toga? Uzrok je u svemu tome što nemamo zakonskoga propisa koji će to regulirati i što mi u Hrvatskome saboru kada odlučujemo kada mi obavljamo imenovanja onda mi moramo voditi pretežiti dio postupka, a ne da to za nas vodi Vlada jer onda proistječe da je Vlada, kao što i faktički u mnogim slučajevima ispada, iznad Hrvatskoga sabora, jer kako Vlada kaže tako a to nije dobro za demokraciju, to nije dobro za sve druge situacije koje će se događati. Prema tome ostanimo kod stajališta da je bolje ikakvo nego nikakvo rješenje i nemojmo politički ratovati kada svi imenujete svoje ljude po stručnosti i onda opet kada dođete u oporbu napadate ili obrnuto. Uredimo kako spada pa se toga više neće, takvih situacija sličnih neće biti i ostvariti ćemo ono što hrvatski Ustav daje svim hrvatskim državljanima i hrvatskim građanima. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HSS-a, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatske seljačke stranke doista iznenađeni brzinom kako je ova točka baš danas u jutro došla na dnevni red, jer smo dobili prije pola sata izvješće s rasprave o Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i već odmah danas nakon pola sata raspravljamo o toj točci dnevnog reda. Ja ću možda ipak početi malo drugačije nego moji prethodnici i sve ću nas ovdje podsjetiti da u pravilu u dosadašnjem radu kada se god raspravljalo na bilo koji način, da li izvješće ili nešto slično o radu HINA-e, u pravilu smo uvijek ocjenjivali taj rad HINA-e dobrim. Nitko niti prije sedam mjeseci nije imao ozbiljnih primjedbi na rad HINA-e, profesionalnost i korektnost izvještavanja s većine političkih, gospodarskih, kulturnih pa i drugih događanja uglavnom se radilo i korektno dobro i profesionalno. Možda smo mi ponekad kao HSS imali i određenih većih očekivanja, odnosno odnosno očekivali smo možda više i bolje izvještavanje o temama iz poljoprivrede, života na selu, zaštiti sela i seljaštva, ali mi u ovom trenutku nećemo gledati na te HINA se profilirala definitivno to možemo reći, kao nezavisna Izvještajna novinska agencija, prepoznatljiva u tom smislu i u javnosti. Mi bismo htjeli da bez obzira na ova događanja oko Upravnog vijeća HINA-e zapravo vjerujemo da neće utjecati na dosadašnji rad HINA-e, na upravo sve ove karakteristike o kojima smo govorili, o korektno izvještavanje, profesionalnost na prvom mjestu i nezavisnost. No, ono što je po nama dosta bitno, to je da je poslodavac aktualna i važna ta tema i rasprava se odvija u izborno vrijeme. I svaka promjena tog tipa danas govorimo o Upravnom vijeću HINA-e, pa na kraju krajeva i postavljanjem novog ravnatelja ili ravnateljica, odmah se pojavljuje niz pitanja, da li vladajuća većina želi kontrolirati HINA-u i ja samo velim ono što se može pojaviti kao pitanje, da li će to biti, ja nema razloga da vjerujem da će se to dogoditi, ali i ovdje je bilo takvih rasprava i vjerujem dio javnosti može automatski pomisliti i na tu nekakvu vjerojatnost. Drugo, javlja se pitanje, pa zbog čega smo onda prije sedam mjeseci raspravljali ovdje za ovim istim klupama, za ovim istim govornicama o toj istoj temi. Ako je već tada bilo želja, potreba ili ne znam kojeg razloga, da se nešto promijeni. Zar prije sedam mjeseci nismo znali tko su ti ljudi koje biramo u Upravno vijeće, bar ono što je Vlada predlagala, da bismo sada konstatirali da su oni nekompetentni. Čitajući malo izvješće ovdje o kandidatima ispada da su to doista najbolji od najboljih, tak' piše ovdje sve. Ja ne bih volio da nakon nekog vremena opet raspravljamo da li jesu ili nisu. Ja osobno ne bih volio govoriti o kandidatima, nikada nisam niti neću, mislim da je to na neki način procedura koja je propisana i koju moramo svi poštivati u koju ne bismo trebali sumnjati. Međutim ono što nas u Hrvatskoj seljačkoj stranci zapravo najviše brine je koja je to uloga ovog Hrvatskog sabora kada se bira Upravno vijeće HINA-e. Matični odbor je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i on faktički samo raspravlja o prijedlogu … Ja ću vas sve posjetiti, taj Odbor za informiranje, informatizaciju i medije bio je ustanovljen prije šest godina, ponosan što sam bio prvi predsjednik tog odbora, ali ću vas podsjetiti sve zajedno da smo tada imali jednu vrlo veliku i važnu obvezu na početku, kako tada prema važećem Zakonu o HRT-u formirati Upravno vijeće HRT-a. Mi smo kao odbor raspisali natječaj i mi smo sve zainteresirane pozvali na razgovor da se predstave, da možemo dobiti kompletnu sliku o svakom zainteresiranom kandidatu za člana Upravnog vijeća HRT-a. Danas Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na žalost nema tu ulogu i to mi kao Hrvatski sabor trebamo promijeniti. Zato uvažavajući činjenicu kakvi su odnosi u odboru, ne može se promijeniti, ali ja velim bilo bi korektno da ako već ovaj Hrvatski sabor treba imenovati imenovati upravno vijeće da onda i odbor ili radno tijelo ovog Hrvatskoga sabora ima veće ovlasti. Svakako ću se osvrnuti ukratko i na ovaj postupak. Ponavljam prije sedam mjeseci smo ovdje raspravljali i ja sam govorio u ime kluba i govorili smo da to nije dobro tako raditi, međutim mi danas imamo faktički gotovo stanje. Pred nama su četiri imena. Znamo da je bilo, da su bila 22 kandidata a u obrazloženju Odbora piše da su članovi Odbora iz rada vladajuće stranke smatrali da su predloženi kandidati kvalitetni i stručni, te da ispunjavaju sve potrebne kriterije utvrđene Zakonom o HINA-i. To je faktički sve što znamo mi o ukupnim svim kandidatima. Ostalih 18 kandidata ja osobno ne znam koji su, ovdje nismo dobili niti na klupi. I mi Hrvatski sabor nemamo očito mogućnosti da vidimo da li je bilo ili nije bilo boljih kandidata. Možda netko ima, ali ja osobno velim dobili smo danas na klupe ovo izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i na neki način nemamo mogućnosti govoriti o ostalim kandidatima. Pa to na kraju krajeva i nije naš posao. Ali to je posao Odbora i čudi me što Odbor faktički na pravoj sjednici nije dobio kompletni spisak. I to je propust koji treba promijeniti. Znači, ovakva praksa da se faktički u izbornoj godini mijenja kompletno Upravno vijeće HINA-e i na kraju krajeva postavljanje novog ravnatelja nije dobro. to ste trebali napraviti prije godinu dana, prije 7 mjeseci, ali ne nikako danas. Znači, iz tog čistog formalno poslovnog razloga mi ćemo biti u najmanju ruku suzdržani ali ćemo nakon konzultacija u klubu utvrditi da li biti i protiv. Hvala lijepa.

da, da. Točno je. Poštovani zastupnik Frano Matušić, ispravak netočnog navoda. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Gospodin Sabati je rekao da je Odbor trebao raspravljati o kandidatima, da je on trebao imati veće ovlasti i da je propust to što on nije raspravljao o svim kandidatima. Naime, činjenica je da je ovaj Sabor donio Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji dakle o HINA-i 2001. godine. I njime je odredio da Upravno vijeće imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. sve ovo što smo mogli čuti iz redova SDP-a malo prije i sada od strane vas, to zapravo ne stoji. Mi ovdje poštujemo proceduru i poštujemo činjenicu da temeljem zakona je Vlada ta koja predlaže imena članova Upravnog vijeća a temeljem javnog natječaja. Prema tome, ništa ovdje nije niti propušteno niti je trebao

To nije točno. Evo ga, tu su, svi smo dobili svih 18 ostalih koji su se također prijavili sa svim životopisima, sa svim onim što je bilo potrebno. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa kada bi parafrazirali Marka onda bismo rekli da u Hrvatskom saboru ništa novo. Mi se zapravo imam osjećaj stalno vrtimo u jednome krugu i po starom dobro običaju lošu praksu opravdavamo još lošijom praksom. I doista u Parlamentu bi o istome trebalo uvijek govoriti isto bez obzira u kojoj se poziciji nalazimo. Da li u poziciji opozicije ili da li smo dio vladajuće većine. vladajuće većine. No nažalost, kod nas se upravo ti naši diskursi mijenjaju u ovisnosti u kojoj se poziciji nalazimo. Pa onda nam je nešto odgovaralo kada smo bili dio vladajuće strukture. A sad kad se u međuvremenu promijeni ova volja građana i kada se strukturiraju drugačiji odnosu u Parlamentu, onda odjedanput naglo primjećujemo da ta praksa i nije bila baš demokratska. I to je naš temeljni problem od kojeg nikako da napravimo taj Mi neprestano ovdje možemo, neki od nas govoriti da o istom ne treba govoriti isto bez obzira u kakvoj smo situaciji bili i da je neka profesionalnost, objektivnost, neovisnost nešto što nekako bi ja to po definiciji HINA-i trebalo pripadati. sjajno, sjajno to, odnosno izričemo posebice u predizbornoj kampanji ali kad dođemo u situaciju onda se doista ponašamo, imamo dvostruke kriterije. Svi mi imamo taj, nikome od nas nije stran govor o jednakosti, o pravdi za sve, ali kad se suočimo sa zbiljom onda, sa stvarnošću nastupaju problemi. Onda s jedne strane imate taj ispovjedni ton da je to jako nužno, a s druge strane imate moralno manje poučnu zbilju. I to se eto, to događa. Donesemo zakon koji očito već onda u svojoj srži je bio totalitaran, želi da kontrolira nešto što ne bi trebalo kontrolirati i doista taj duh, tih malih totalitarista koji čuče u svakom od nas je nešto što zapravo nas mora zabrinuti. I onda, tu bi morali biti iskreni, da doista nismo bili svaki puta sjajni u ovoj prošlosti. I ako niste bili sjajni u prošlosti onda je vrlo teško, možete mijenjati sadašnjost a još manje budućnost. Upravo ako, jedino pod uvjetom da odustanete od te potrebe da baš sve morate kontrolirati. Ja sam duboko uvjeren da mi zapravo precjenjujemo značaj HINA-e odnosno možda se čak ja i varam. Očito da tu možda se krije što ja ovoga momenta ne vidim. To je informativni servis i ne bi, osim upravo objektivnosti, da onda prenese upravo ono što se zbiva ovdje u Vladi, u političkom životu, u gospodarskom životu, u inom životu, da to jednostavno onda na neki način pretočenu, kratku informaciju na koji način će informirati građane. Ne, mi to želimo mi to želimo kontrolirati, upravo tako što ćemo stavljati ne znam, što ljude dijelimo na naše i njihove. I onda opet kada dođe 2007. ili ne znam 2008., već kada, onda ćemo opet imati neku drugu praksu, pa ćemo onda naglo znam, promijeniti garnituru i reći, ovaj ili ova ne valja, pa ćemo dovesti drugu. I zapravo sami neprestano ugrađujemo taj element nesigurnosti, neizvjesnosti. I to je konstanta ove i to loša konstanta ove naše politike. Bez obzira tko je provodi, lijevi, desni, liberalni, manje liberalni itd. To je konstanta. I koliko god se mi ovdje neki trudili a postoje ovi dokumenti, fonogrami koji će potvrditi da se tražilo zapravo drugačije ponašanje. Da nema potrebu kontrolirati javnu televiziju, da nema potrebu kontrolirati HINA-u, da nema potrebu u politički život u Hrvatskoj svoditi na ovu shemu lijevo i desno, dobro i loše. Ovisno kako se gleda. Da je politički život kudikamo bogatiji. Raznovrsniji, raznolikiji. Ali, to savršeno radimo. I nije ni čudo što je ovo ovako završilo. Ono što je loše krenulo s puno nespretnosti prije nekoliko mjeseci tako je i moralo završiti. Ispunio se Marfyev zakon. Mora se ispuniti. Što loše započne i ne može drugačije završiti. Ja sam se i onda pitao zašto se to tako radi. I za one 4 ondašnja člana, za dvoje sam glasao za jer sam se po slobodnoj savjesti bez stranačke stege, bez utjecaja koalicijskog partnera za dvoje sam smatrao da uistinu ispunjavaju one neke opet po mojoj savjesti, jer i jučer sam o tome govorio da je odabir uvijek, mogućnost odabira, sloboda odabira da je prokletstvo. I tako je bilo jučer tako je to i danas. Nije lako odlučivati, … /Govornik se ne razumije./ … ono što kažemo ne znamo o tim ljudima zapravo vrlo malo ili gotovo ništa ne znamo. kakvi su obitelji? Kako se odnose prema životinjama, prema pticama, prema cvijeću? Koje hobije imaju? Koje interese imaju? Nego imamo CV koji uvijek je relativno pristojno napisan. I onda možemo otprilike jedino ako je nešto dramatično pa onda se eto spominje se ne razumije./ … kontekstu portir koji naglo postaje pravni stručnjak ili veterinar koji naglo postaje stručnjak za gospodarstvo pa onda na neki način se čovjek mora pobuniti jer baš mu to nije uvjerljivo. Tako da kažem upravo bilo bi dobro da od ovih načela koja su nam vrlo, tako da kažem taj liberalizam deklarativno, deklarira ali kad ga treba prakticirati, implementirati onda doista ta moralno manje poučna zbilja vrlo lako promjeni naša uvjerenja i onda branimo i ono što je neobranjivo. što se zapravo treba zalagati to je, to doista da se bude očito da zakon, da je zakon faličan. U najmanju ruku. Da ovdje zapravo Sabor je sebi dopustio, dopustili smo sebi da ono što nam Vlada predloži da i o tome onda raspravljamo. A ništa izvan toga. Tako da ovih 18 koji su se eto i pojavili ali nisu bili, nisu bili u kombinaciji oni su otpali već negdje ranije da smo, ja neću apriori tvrditi da je to loše ili nije loše, ali na neki način ipak je stavljanje Parlamenta u inferiornu poziciju. Da raspravljamo već u jednom suženome izboru. I ponovo kažem neću ništa govoriti o ovim kandidatima jer bi bio građanski, u najmanju ruku građanski nekorektan i sebi opet dopuštam dopuštam ovu, i Klubu, tako će se i Klub ponašati slobodu, da glasamo i po slobodnoj savjesti. Znači da ništa unaprijed ne projiciramo i da ne postoji nikakva stega ali očito da doista su, se ne razumije./ … ova kudikamo važnija pitanja a to je pitanje da li je doista baš potrebno sve kontrolirati, da li je, doista moramo svaki puta pokazati da ipak u nama čuče mali totalitaristi i da mislimo da doista, da iz nečega što treba biti običan servis koji treba biti objektivan, neovisan, neovisan o odnosu političkih snaga kako u Parlamentu, kako u Banskim dvorima ili negdje drugdje, ne, mi to pretvaramo doista u politiku. Evo gledam kolegu Đapića, svog nasljednika u Gradu, mi smo pokušavali u Gradu inaugurirati upravo taj profesionalni odnos da se doista direktori javnih gradskih poduzeća, da politička podobnost ne bude bitna … … /Upadica se ne razumije./ … **Šeks, Vladimir takvih pokušaja u ovoj zemlji ima gdje se pokušava profesionalizam, politička, da politička podobnost ne bude bitan kriterij nego da doista prvo pokušavamo govoriti o stručnosti i kompetentnosti i upravo potrebu stvaranja stvaranja takvih uprava koje će doista moći izdržati nekoliko promjena, promjena vlasti a da to ni na koji način neće u ljude ugrađivati nužni osjećaj nesigurnosti.

Ponavljamo ovaj posao nije dobro započet, nije dobro započet ne zato što ne, ne samo iz ovih razloga 2006., 2007. nego upravo zato što je u sustav, u zakon ugrađen zapravo taj element koji eto omogućava jedno kažem ovakvo ponašanje i onda na neki način da se mi igramo sa sudbinama, ljudima, da se otvara prostor za špekulaciju i da zapravo svaki naš izbor bude zapravo škandal što je ipak na kraju, to je nedopustivo i što ne doprinosi upravo demokratizaciji i normalizaciji političkih inih pa i međuljudskih odnosa u našem društvu. U tom smislu mi ćemo glasovati po svojoj savjesti. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Kruno Peronja. **Peronja, Kruno (HDZ)** Gospodine predsjedniče, državni tajniče i pomočniće. Kolegice i kolege. Upravo treba još jedanput istaknuti i kazati da je upravo proveden postupak sukladno odredbama 11. 11. i 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji i temeljem toga Agencija ima upravno vijeće koje imenuje i razriješava Hrvatski sabor a predlaže Vlada Republike Hrvatske. Upravo predloženi kandidati ispunjavaju sve uvjete i ne treba prijetiti ja bih tako blago rekao da će opet izbiti neki skandal. Zakon je proveden, po propisu ćemo mi izabrati kandidate. Oni su stručne, moralne i dobre osobe koje će iskazati sve ono što znaju o svome radu.

vidim već dugo jedan metodološki problem. Znači kod javnih poziva nema nekih postupnika, nekih protokola, nekih pravila za selekciju najboljih kandidata po ovom i onom kriteriju. To ja vidim kao temeljni problem. Drugi je problem što doista nije riješeno pogotovo kod takvih javnih funkcija. Kod nekih je autonomno odlučivanje saborskih odbora a kod drugih se odlučuje na temelju prijedloga Vlade. Mislim kad su u pitanju 4 izabrana kandidata da je građanski nepristojno i politički neodgovorno kritički o njima govoriti zato što mi vrlo malo o tim ljudima znamo. Znači sad je možda ovo jedan trenutak da se malo razmisli kako ljudi biraju druge ljude u različitim prilikama? Kako biraju kandidate za nevjeste, prijatelje, radnike, vođe? U svim tim slučajevima postoje neke procedure. Ili su tradicionalne i antike ili može Vlada izabrati neku agenciju za lov na ljudske glave. «Head hunting» agenciju. Znači ono što meni nedostaje su insuficijencije procedure. U tom smislu ako vidite, ako se bira centarform ili bek onda postoje skauti koji prate dvije, tri godine takve ljude. Pa se rade zdravstveni pregledi pa se obavljaju testovi, pa se razgovara s trenerima. Ako hoćemo napraviti dobru ili praksu dobre vladavine onda u tom smislu moramo prospektivno razmišljati. Štiteći dvije skupine ljudi, ljudi koji su se javili na ovaj natječaj a to je jedan od rijetkih javnih poziva na koji se javilo 22 sve odreda uglednih hrvatskih muževa i žena. Ja neke osobno poznamo kao izvrsne kandidate. Da se mene pitalo vi ste primijetili da sam ja u saborskom saslušanju kandidata za ustavne suce postavio nekoliko pitanja da kolegama pružim mogućnost da vide kakvi su vrijednosni sustavi tih ljudi. Odlučivalo se je potpuno objektivno bez ikakvih sukoba između oporbe ili doporbe. Kad su u pitanju i same strukture, mene bi osobno draže bilo da su predložene dvije žene, dva muškarca. Da je predložen netko iz Istre, netko iz Dalmacije, netko iz Slavonije, netko iz Hrvatskoga zagorja. Ja govorim što bi meni bilo drago. Poznajem neke ljude od ovih koje smatram informatičkih, Danijel Boras, jedan od vodećih informatičkih i informacijskih stručnjaka u Hrvatskoj, čovjek koji je specijaliziran za transfere, međumedijske transfere starih rukopisa u nove medije, možda jedini u Hrvatskoj. Član je čak i Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Recimo meni je krivo što je, šta taj čovjek nije ušao. Poznam recimo Nenada Preloga, on je iz moje generacije, imao je 16 godina i napisao je autobiografiju od 600 stranica, to mi je u to doba smetalo ali on je u HSS-u, bio je naš veleposlanik u Irskoj, jedan krasan čovjek. Živi sada na selu u nekoj Dači. I zgodno bi bilo i takvog čovjeka imati. Tu je i Danko Plemnik, ugledni novinar ove ili one vrijednosne ili svake druge informacije. Doktorirao je koliko znam na informatici i bibliotekarstvu. Znači ono što mi moramo se danas potruditi dvoje stvari. Da ne obeshrabrimo kandidate koji su izvrsnici u svojim područjima da se javljaju računajući na fer ili poštenu selekcijsku proceduru. Poštena selekcijska procedura je nemoguća. Ja vas u to uvjeravam, ja sam radio u različitim selekcijskim projektima u okviru Ujedinjenih nacija na temelju životopisa. Jer ima ljudi koji napišu briljantne životopise. Kad ih gledate hoćete ih pojesti. Kad sjednu pred vas vidite da nisu tako dobro kako to piše u životopisima. … /Upadica: Trebaju sliku dostaviti./ … Pa i sliku između ostalog. Recimo na našim postdiplomskim studijima između ostalog imao i slike. Prema tome ja bih predložio da ovo bude presedan, da se ubuduće kao praksa uvede obveza Vlade i to podcrtavam kod javnog poziva postoje javne obveze Vlade da pred saborskim odborom matičnim i pred ovim Visokim domom obrazloži argumentirano svoj izbor. To je prva stvar. Druga stvar da se napravi kao praksa saborska saslušanja. Vi ćete vidjeti da to ljudima pruža šansu da pokažu puno više nego od njih očekujete. Ja sam svojedobno radio vrlo jednostavne testove vodstvenih sposobnosti. Recimo koje sam naučio, nisam ja to ništa izmislio od jednog američkog psihologa kako možete selekcionirati vođe. Možda od ovih, neki od ovih ljudi nemaju nikakve vodstvene sposobnosti. Jednostavna je tehnika selekcije. Podijelite recimo 22 kandidata ste ovdje imali, podijelite ih u 4 skupine i date im ili neki intelektualnu ili neku drugu zagonetku, recimo da grade kulu od karata. U prvoj fazi će se javiti velika zabuna. I u jednom trenutku će netko preuzeti vodstvenu poziciju, pogotovo ako ima obećanu neku nagradu za to. Obično takve ljudi koji počnu komandirati u izgradnji karata kula od karata Englezi biraju za predradnike, ali nikako ne bi mogli biti predsjednici Parlamenta. Za to trebaju druge tehnike selekcije koje je prošao naš uvaženi kolega. Sve ostalo, svemu hoću kazati Vlada u ovom slučaju je nažalost pala na ispitu. Pala je na ispitu jer nije recimo Marinu Mučalo najvišu možda u Hrvatskoj, jednu šarmantnu damu i ženu uzela u uži izbor. Zašto bi se ta žena ikada više javila na javni natječaj? Zašto bi se javio kolega Boras? Zašto bi se netko drugi javio? Ne zbog toga što, ljudi ne uživaju u porazima. Ima nekih ljudi koji su mazohisti, stalno dobivaju batine i u ovom Visokom domu pa opet se javljaju za replike. Ali normalni ljudi ne vole biti poraženi ako za to nema čvrstih argumenata. Eto, dakle ja bih htio zaključiti time da mi je malo žao jer je kolega Sabati nije imao sve životopise. On je htio braniti Nenada Preloga kao člana njegove stranke. Ali eto nije imao uvida u tu dokumentaciju. Ali to nije krivnja predsjednika Sabora nego njega. Nije vidio šta ima u pretincima. Hvala lijepo. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala lijepa. Iako ovo baš ovo ne stoji to nije bilo u pretincima, to je došlo pola sata prije rasprave na ove saborske klupe. Dobro, ali u svakom slučaju ako se ozbiljno pripremate za ovu temu razgovarajte o ljudima, trebate imati dovoljno vremena. Ja ne znam da li vi, ali svi koji se bavite izdavaštvom za ozbiljnu pripremu i raspravu o ljudima, ovo su žive osobe, profesor Prelog je moj osobni prijatelj. Kolega Boras, kolegica Mučalo, svi su oni moje kolege sa fakulteta. Pa ako govorimo i o kolegi Plevniku. Ja njih osobno poznam ali većina ljudi te ljude ne pozna. I na temelju samo

Ovih 15 sekundi nadam se da ću imati priliku. Ali govoreći o jednom profesoru Prelogu, profesorici Mučalo, profesoru Borasu, osobno ih poznam i sasvim sigurno o njima bi se moglo govoriti. Ali za ostale treba više vremena. Znači ja samo hoću reći da je nezgodno govoriti o ljudima a da nemate dovoljno vremena da se pripremite za jednu takvu ozbiljnu raspravu. I moj prosvjed je bio upravo u tom smislu što nismo imali vremena se prije rasprave ozbiljno pripremiti o kandidatima. nije na kraju krajeva sve te kandidate pozvao na saslušanje da s razgovara s tim ljudima. I tako. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slaven Letica. Da nije strančarenje dobra stvar to je pokazao i kolega Arapović spominju Gordanu Grbić koja je meni promakla iz vida. Doista ona je sad postala glasnogovornica SDP-a. Ne bi dobro bilo da do desetak godina netko od ove četvorice postanu glasnogovornici HSS-a ili ne znam koga ili možda čak i HDZ-a. U tom smislu ja podržavam ključnu tezu profesora Sabatija, jer on je stari ispitivač, ne stari, oprostite, vi ste puno mlađi od mene, ali iskusni ispitivač kao i kolega Hebrang. Nikada Hebrang ne bi dao da mu prođe na ispitu netko kao mačak u vreći. Kao što sada mora i … /Govornik se ne razumije./ … i glasovati. Znači, on je jedan lojalan čovjek, podržat će vlastitu stranku. Naravno da bi je podržao i ja bih kad bi imao stranačku pripadnost i stranački um. Ali ja sam divlji ne mogu na to pristati. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo mnogi su ovdje evo i kolega Letica i kolega Pero Kovačević pričalo o tome da za ovaj izbor nemamo nikakve kriterije. I činjenica je da mi kad na odboru dobijemo 4 kandidata da dobijemo ono što je nama Vlada predložila. Čime se Vlada vodila? Da li je to boja očiju, broj cipela? Mi nemamo pojma, jer takvo obrazloženje na odboru nismo ni dobili. Bilo je samo rečeno to su kandidati koje mi trebamo ili ne prihvatiti bez ikakvog obrazloženja po kojim kriterijima su oni izabrani. Meni je jasno da vi gospodo i u Vladi i u odboru i ovdje imate dovoljan broj ruku i da će bez obzira koji kriterij bio će bez obzira koji kriterij bio korišten, taj prijedlog proći. Ja vjerujte mi, protiv toga nemam ništa. Sigurno nemam ništa. Međutim u svojoj raspravi sam čitavo vrijeme ukazivao na proceduru. Mi smo u ovom izboru u nekoliko navrata prekršili proceduru, pravdajući tu proceduru u onim navratima istokom rokova, zakon nas pritišće, moramo to obaviti. Sada odjednom sedam i pol mjeseci kasnije više nas ništa nije pritiskalo i više ništa nismo trebali napraviti u skladu sa zakonom. Sabor je sigurno napravio sve po proceduri, međutim ima jedna stvar koju recimo ja ne mogu vjerovati da vi gospodo iz HDZ-a možete prihvatiti da prije četiri mjeseca pričate ili prije sedam mjeseci prvi put, pričate o nekim ljudima da su odlični, prekrasni, krasni i najbolji, najpametniji, divni i ne znam šta sve drugo, kada oni izaberu krivog ravnatelja i kada moraju otići vi ponovno sada o nekim drugima pričate istu priču. To mi djeluje da jednostavno Vlada vam daje najblaže rečeno šamare, a vi morate lijepo to samo obrisat, te svoje pljuske, obrisat i potvrditi sami sebi da evo mijenjate mišljenje onako kako vam to netko naredi. Jedna druga stvar koja me ovdje u Saboru čitavo vrijeme smeta, prebacivanje loptice i odgovornosti onih koji su ili sudjelovali u vlasti ili bili dva-tri mandata ovdje u Saboru i čitavo vrijeme stavljanje nekakve odgovornosti svima nama za nešto što se dešavalo u prošlosti. Gospodo kako je prošla Vlada, pretprošla i sve druge Vlade kako su radile, ne snosim i ne želim snositi mrvicu odgovornosti. Ali za ovo kako mi sada radimo, barem mi novi koji smo, nas 96 novih koji smo prvi puta ovdje u Saboru, za to smatram da bi mi trebali dati svoj doprinos da se ne radi više tako. Kako su prije imenovani u HINA-u, uopće me ne zanima, jer nisam bio ovdje da mogu utjecati na to imenovanje, ali sada me zanima. U prvom redu me zanima da se poštuje zakonska procedura. Sad u ovom izboru, u ovom dijelu da, međutim od samog početka kolega nije se poštovalo, sedma i pol mjeseci ova saga traje, tad sam ja to nazvao HDZ-ova izvještajna novinska agencija, baš zbog načina na koji se kršila procedura. Sada je napravljeno sve po proceduri, ali ima jedna druga stvar. Kolega Matešiću tad se pričalo da su oni najbolji, sada se ponovo priča da su ovi najbolji. Ja ne želim ni o jednom od njih, ni od onih prije nisam htio, a ni od ovih sada kandidata, reći ništa. Jer i ovo što smo dobili danas, dobili smo na intervenciju predsjednice odbora i zahtjeva odbora da nam se dostave životopisi i ostalih, ali ne želim govoriti o pojedincima nego želim govoriti o principu gdje se 7,5 mjeseci natežemo oko jedne stvari. I ponavljam, znam da imate dovoljan broj ruku, znam da će proći svi oni koji su predloženi, ali me smeta kada kršimo zakon i proceduru. I prvi puta smo rekli da nešto radimo zbog zakona, sve poništili radeći zbog zakona i sada odjednom je to sve po zakonu. I onda su ti kandidati bili najbolji, najpošteniji i ne znam šta sve ne, i sada su ovi drugi. Pa gospodo ja vas molim, jednom recite Vladi nemojte nam davati šamare. Hvala. U 13,00 sati isteklo je vrijeme za prijavu pojedinačnih rasprava. Imamo tri ispravka netočnih navoda. Prvi, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Štovani kolega zastupnik nije točno rekao kada citiram je rekao, da je Vlada bez kriterija i obrazloženja predložila ove kandidate. Predstavnik Vlade je na odboru vrlo lijepo obrazložio i metnuo kriterije i rekao je da je Vlada to izvršila, izbor temeljem članka 12. Zakona o HINA-i, rekao je da je gledala Vlada na kvalitete stručnjaka. U privitku su njihove biografije, dakle svi ih možemo provjeriti. Rekao je da su to poznate osobe, rekla je da su to neovisni stručnjaci, vanstranački i za usporedbu sa prošlim vijećem, čak nikad nisu bili ni politički angažirani što mislim da je posebno važno. Isto tako ispravljam netočan navod da kršimo zakon i proceduru. To nije točno. Vlada je postupila točno po Zakonu o HINA-i, odbor je postupio točno po Zakonu o HINA-i, a siguran sam da će i ovaj Sabor, dakle ide sve prema zakonu i proceduri. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, poštovani zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Zapravo se odnosi na iste navode koje je kolega Hebrang rekao, ali ću također ispraviti. Naime nije točno da je kršena zakonska procedura, nije točno da je bez ikakvih kriterija izvršen izbor i nije točno da ova Vlada šamara svojim prijedlozima Hrvatski sabor. Kolega, 2001. vaši stranački kolege su donijeli zakon koji je procedura upravo koju mi danas poštujemo. Dakle vaši kolege iz HNS-a su donijeli zakon po kojemu Hrvatski sabor razrješuje i imenuje na prijedlog hrvatske Vlade. Prema tome mi samo poštujemo zakon koji je donesen 2001. godine, dakle odredbe toga zakona. A što se tiče kriterija, svima je jasno, nitko ne govori da je netko najbolji ili najpošteniji, mi govorimo samo da su se ispoštivali kriteriji i da ljudi koji su predloženi imaju sve potrebne stručne kriterije, zadovoljavaju sve potrebne stručne kriterije i o tome se radi. treći ispravak, poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, pa ja ću isto tako ispraviti netočan navod koji govori gospodin Kapraljević, da je Vlada mimo zakona i bez zakonskih procedure provela i donijela kandidate za ovo Vijeće. Naime, Vlada je postupila po svim zakonskim normativima i jedino što nije upotrijebila moralno političku podobnost koja vas vjerojatno najviše smeta.

na repliku. Izvolite! Što ste me zaboravili, što sam vas morao upozoriti. Dakle, ja ne razumijem gospodina Kapraljevića. Ja ga stvarno ne razumijem kako njemu nije jasno. Pazite, ova Vlada misli da je bezgrešna. I oni su uvjereni da su bezgrešni i obzirom da su prije 7 i pol mjeseci napravili određene greške za koje su sami priznali da su greške, to je bio takav šok za ovu Vladu da je 7 mjeseci trebalo, 7 i pol da dođu sebi i da predlože posve uredne prijedloge i ljude koje su danas predložili. I doduše ja sam sada i u još nešto uvjeren. Iza svih ovih odluka i za one greške i iza ovog sad urednog prijedloga stoji premijer Sanader iz prostog razloga. Jer da nije tako, on bi nekoga povukao za uši kao za "Bechtel", kao za porez, za naknadu HRT-ovu. Dakle, netko bi već platio i to ne bi bio ovakav šok. Ali kako je on kriv za ovo i očito je on odgovoran za ovo, onda je posve jasno da je 7 i pol mjeseci šoka trebalo da se dođe sebi i da se glava ohladi. I ja tebe ne razumijem kako ti to ne razumiješ. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem kolegi Jakši Marasoviću što mi je neke stvari pojasnio. Međutim kolega Marasović nije bio na mom prvo nastupu kad je bila prvi put rasprava. Tada sam ja rekao Tada sam ja rekao da gospodin Sanader lupa šamare nama u Saboru. …/Upadica se ne razumije./… I jednostavno vraća lopticu nama za grešku koju su napravili oni, e. Ali, ima jedna druga stvar. Gospodine Marasoviću, vi niste vjerojatno upoznati sa početkom ove priče. Prije 7 i pol mjeseci se ovdje kršio zakon iako kolega Hebrang kaže da nije, kršio se zakon sa opravdanjem da mi moramo donijeti krnje vijeće. I donijeli smo Vijeće gdje su bila četiri člana, gdje nije bilo petog člana. Onda se to Vijeće raspustilo, pa smo izabrali samo jednog, ustvari smo raspravili o jednom. A sad ćemo ga ispravit i tad se kršio zakon. A sad činjenica je kolega Matušiću, sad smo ispoštivali proceduru.

Najrađe ne bi rekao ništa, ali moram zato što sam čuo svašta. Najprije bi počeo samo sa jednim demantom na kojem se ne zasniva ovo što ću poslije govoriti, a to je spominjanje gospođe Gordane Grbić kao da je u najmanju ruku bila ravnateljica HINA-e. Ona je tamo bila novinarka, ima ih raznih i sada i iz ovih i iz onih političkih struktura itd. Ali činjenica da je ona bila kao i mislim i mnogi drugi i svi ti iz različitih stranaka itd., koji tamo normalno pluralistički rade. Rade jedan svoj odgovoran posao kroz jedno vrijeme u kojem je HINA bilježila prvo stabilizaciju pa onda i prosperitet. I HINA je ako se dobro sjećate od zapravo agencije koja je nicala na vrlo nestabilnim temeljima sa nekoliko teških, pogrešnih prvotnih i ova je Vlada potvrdila ugovore o HINA-i i ona je na jednom dobrom putu. Ona može biti na dobrom putu ako će biti osigurana sa odgovarajućim tijelima koja će stajati iza nje i koja će na neki način omogućiti da počevši od, da tako kažem političkog pluralizma unutar same HINA-e koji i nije uvjet za jedinstveni da tako kažem profesionalni, novinarski rad. Ono što je bolje ide naprijed, a ono što je loše da bude selektirano. Ono što bih ja posebno istaknuo i što se zapravo i gdje sam izabrao da to na neki način kažem osobno bilo u ovako pojedinačnoj diskusiji je sljedeće. Da se osjećam donekle krivim zbog jednoga elementa ovoga Zakona o HINA-i. Ako se sjećate od 2001. je počelo i nastavilo se sve do kraja jedan vrlo, vrlo snažan pritisak kojem je bila izložena i ona Vlada i ova će biti i bila je i ona prethodna, različitih da tako kažem mudraca koji su sugerirali različita i svakakva rješenja za položaj regulatornih tijela unutar Hrvatske za to kako situirati medije, ovo, ono itd. I shvatili smo tada da je kao što je bitno da Hrvatski sabor ima neki kontakt sa HRT-om npr., a što se također tražilo da uopće ne bude, nego da tamo sve bude automatizmom izbora iz civilnog društva rješavamo pitanja regulatornog tijela, pa smo stavili način kako …/Govornik se ne razumije./… takav kakav smo stavili, tako smo isto tako i u najboljoj namjeri mislili da ono što može operativno riješiti Vlada, neka rješava Vlada. Neka Vlada vlada. Ali je ono što je da tako kažem, ako netko postavlja koncepciju politike iza spektra nekog povijesnog i političkog optimizma nikad ne može predvidjet šta se sve može dogoditi u različitim shvaćanjima što to Vlada treba da radi? Najjednostavniji postupak je ako su u pitanju Vijeće za elektroničke medije, ako je u pitanju Vijeće HINA-e da Vlada predloži ono tijelo koje će nju štititi u smislu javnosti, njene nezavisnosti, kako bi ona najviše mogla doprinositi tom društvu za što ona postoji. Nitko se nije mogao sjetiti tada kada smo branili ingerencije ove države, ovoga Sabora i ove Vlade od koje kakvih ideja kako se formuliraju ta regulatorna tijela, da bi mogli se to dogoditi da ćemo o ovako osjetljivim pitanjima kao što su izbor Vijeća HINA-e, pa u pravoj liniji i izbor Vijeća za elektroničke medije, da se neće ići na ono što se inače ide u mnogim drugim stvarima, na elementarni konsenzus ili na dogovor koji bi uključivao neke kriterije. Nema toga zakona koji može predvidjeti da vi dolazite na posao. Može propisati da vi počinjete raditi od 7 ujutro, ali ne može vam propisati da se trebate dizati u 6 sati ujutro, da biste došli u 7 na posao. Prema tome, svaki zakon se može izigrati i nažalost, se to događa i sa onim stvarima koja su trebala biti strateška mjesta konsenzusa glavnih političkih faktora u ovoj zemlji da se razvijaju potpuno zaštićeno, sa regulatornim tijelima koje će imati najveći autoritet i najveće mogućnosti da ih takvima i čine. Ništa novo neću reći. Ovdje se toliko toga pričalo ali mislim da je nešto naprosto činjenica. Uopće nemojmo ocjenjivati kojekako. Već sama činjenica da smo do neki dan imali jedno Vijeće i tvrdili da je najbolje a da sada postavljamo bez istih odnosno sa istim kriterijima drugo i opet tvrdimo da je najbolje govori da nešto nije u redu. Pa dajte neka to uđe u pamet svakome bez obzira bio on u opoziciji ili na vlasti. Ovo nije dobro. Mi već imamo ako išta imamo kao primjedbe u cijelome ovome korpusu medijskome i tako dalje kod usklađivanja to su dvije primjedbe a tiču se oba puta dva pritiska. Jedanput je to pritisak na Vijeće HRT-a. Drugi put je to pritisak odnosno način izbora bez da tako kažem suglasnosti koja bi bila logično za očekivati na ovom mjestu Vijeće HINA-e. Šta sad da činimo? I treći put ćemo to napraviti. I permanentno brukati zemlju nepotrebno na temama koje uopće nisu to zaslužile da nam drugi govore što bi za nas bilo pametno umjesto da se mi za to borimo. Da se borimo mi za vas i vi za nas da ta HINA bude nezavisna i od vas i od nas da bi mogla služiti i vama i nama. Da bi kao regulatorno tijelo predstavljala, kao agencija jednu javnu podlogu, jednu javnu podlogu na kojoj može funkcionirati demokratski proces u Hrvatskoj. Jer bez toga ne može funkcionirati. Nama su ostale samo dvije javne stvari kad su u pitanju mediji u ovoj zemlji. Ostala nam je javna televizija takva kakva jest, ali je barem takva ostala i ostala je HINA. Sve je ostalo privatno. Sve je ostalo privatno uključeno u aranžmane. Sastavni dio političkog procesa. Sastavni dio onoga, one političke kombinatorike koje se danas javljaju. Ako ovaj Sabor nema zrelosti da to sagleda i ako ova Vlada nema odgovornosti da promisli o budućnosti u kojoj neće biti ona Vlada onda se ponovno vraćamo na lanac otvaranja izmjena, dopuna, permanentnih novih zakona i tako dalje. Moram upozoriti za sve one koji će mi eventualno replicirati. Posljednje Vijeće HINA-e je moglo biti izabrano u mandatu prošle Vlade. Negdje tri mjeseca prije isteka toga mandata moglo se postaviti jer je to omogućavao zakon. Nije se smatralo da je to toliko bitno. Ostavilo se to novoj Vladi da rješava. Možda naivno, meni se sada čini naivno i možda se osjećam krivim jer se nije mislilo da ovo može biti predmet ovakve vrste i ovolikog kvantuma spoticanja da se stvarno tamo neće tražiti predsjednici Ustavnog suda koji su mogli biti u onome prvome. Da se neće tražiti sveučilišni profesori koji imaju javni autoritet. Da se neće tražiti medijski stručnjaci koji ga imaju. Da se neće tražiti pripadnici nekakvih relevantnih relevantnih organizacija kao što je tu jedan od kandidata između ostaloga predsjednik Hrvatskog Transparency International. Ne, nego će se mislim eto, oprostite što ću to reći. Ne pada mi drugi izraz na pamet nego će se kokošariti. E pa ne znam da li to treba dopustiti ovaj Sabor i odgovornost svakoga pojedinca u njemu. Ne pozivam ovdje nikakvu stranku, javio sam se kao pojedinac da ovo kažem. Javio sam se kao pojedinac, između ostaloga osjećajući se pomalo izigran što je jedna optimistička vjera da Vlada može predlagati ovakva tijela u Saboru ovako jadno završila na nepovjerenju prema Vladi jer smo smatrali da Vlada bila ona naša ili vaša može imati odgovornost da zaista se trudi da predloži adekvatna rješenja. Hvala lijepa.

evo javio sam se za ispravak netočnog navoda ali ja se bojim govoriti jer ovdje ima jedna ratoborna drugarica koja prije dva dana je tako nekontrolirano arlaukala da sam se bojao. I sad se ja bojim i ja odustajem od ispravka netočnog navoda kako bi sačuvao živu glavu. Hvala. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Ante Markov. Ispričavam se, kolega Vujić je sa pravom pozvao na konsenzus i kontinuitet kad je u pitanju i ova rasprava no ja bih ipak ukazao da povijesna nasljeđa govore i neke negativnosti u pogledu i kontinuiteta i koncenzusa. Jučer sam baš gledao jednu emisiju o Fidelu Catru. On je imao i koncenzus i kontinuitet u smislu svoje vladavine. Imao je i transformacije. U početku je bio demokrat pa je prešao u jednu drugu vjeroispovijed. Ali uglavnom taj koncenzus i kontinuitet ne treba uzimati kao zdravo za gotovo. Ima i ono svoje devijacije kako se u svemu može naći loše ako se traži a dobro se ne može naći ako se ne želi. A što ste to ispravili navod zastupnika Vujića.

A ja mu kažem da to nije točno nego se svinjari ali ne s ovim Upravnim vijećem nego s onim prošlim jer je ono Upravno vijeće odobrilo primanje 33 novinara bez javnog natječaja po individualnom odabiru i kadrovske čistke. Prema tome nije točno što ste rekli. Izraz je potpuno kriv, a i Upravno vijeće je krivo. Također je rekao: «Prošlo Vijeće je bilo najbolje koje je ova Vlada predlagala, ovo Vijeće je najbolje.» To isto nije točno. Ono je bilo najbolje od onda predloženih kandidata. Ovo je najbolje od sada predloženih kandidata. Prema tome brkate treći neispravan navod je da je HINA bilježila stabilizaciju. Izrazito nas je destabilizirala jer nam je falsificirala zadnje svoje izvješće što se tiče zadnjeg izvješća Upravnog vijeća HINA-e jer nam nije uopće odgovorila zašto je primala novinare bez javnog natječaja a to je javna kuća a ne privatna. Jer nam nije odgovorila zašto je vršila kadrovske čistke?

kada je govorio, ja se ispričavam Gordana Grbić je bila kandidat od vašeg predsjednika gospodina Račana a nije uspjela proći zbog svađe u koaliciji. Pa je na kraju bila siva eminencija. Sve je radila a nije samo imala tu titulu. Da se riješimo toga. A kada ste govorili o kokošarenju sad ću vam ja reći šta ja smatram kokošarenjem? Gospodin novinar Danko Plevnik lijepo u svom pismu piše: «Nisam se htio kandidirati. Nisam htio možda da bih dobio ili izgubio. Obrađivali su me, Sanja Pucak, viša dopisnica HINA-e iz Washingtona. Kategorički sam to odbio. Poslije me je nazvao Dragutin Lučić-Luce, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva i gle čuda i tim i novinar HINA-e rekavši mi da im trebam.» Znači imamo neke sada više kokošinjaca. Znači on njima treba u tom da će mi poslati sve parametre i da je on u saborskom odboru u kojem ima jedan veliki broj istomišljenika. A ja vam kažem da nitko od nas 7 u odboru nisu njegovi istomišljenici. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, vrijeme, kako se ono kaže, na određeno vrijeme i trebali su biti prijavljeno na neodređeno vrijeme. I to bi se sutra trebalo napraviti i na televiziji u mnogim slučajevima ali ovo drugo. Ne znam što nalazite tako strašnim u tome da je netko govorio o kolegi Plevniku. Ja njega nisam uopće spominjao niti me se tiče kolega … /Govornik se ne razumije./ … niti mu je itko mogao išta obećavati što se tiče odbora jer odbor ne glasa o tome tko će biti primljen i tko neće biti primljen. Međutim je činjenica da načinom izbora pored utjecajnih i uglednih ljudi koji predstavljaju nas i u svojoj struci i drugdje relevantne ljude nad kojima bi se mogla ponositi bilo koja Vlada da ih ima da na ovaj način ih dekuraživamo. I ja sam također sad ću vam otvoreno reći ali neću reći osobu koja je zbog toga, možda bi mi i dozvolila da mi to kaže, pitao jednu osobu daj Boga ti hoćeš se ti javiti, pa tamo treba da bude ozbiljniji. Pa to ne znači da sam ga ja izabrao. Mi trebamo ohrabrivati ljude nažalost danas da nam se prihvate ovakvih stvari jer ljudi neće. Ljudi neće jer su izigrani, jer nisu sigurni da će u dobroj namjeri uopće interpretirano, jer im to ne treba. Ovo je dakle javni posao gdje se traži njihova žrtva. Ovdje treba, taj se nije javio. Ovdje, jer mi je i rekao, neću se javiti, mislim nisam lud da se javljam na takve stvari. A inače bi bilo zanimljivo da ga imamo. Kako nećemo da shvatimo mislim smisao ove stvari da ovdje možemo zajednički raditi na kvaliteti organizacija onoga što nam je u medijima ostalo u ovoj zemlji. Nemajmo polemizirati bez veze. Ovo uopće nije, nije ovo uopće problem. Problem je što mi ne izabiremo one koje možemo da nam čuvaju leđa. To je problem. Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15,00 sati sa glasovanjem o dijelu raspravljenih točaka. 15,00 sati. Molim?